vam, gospođo predsednice.Vi znate da mi uvek gledamo da se odnosimo ozbiljno prema vremenu Narodne skupštine, pa ni ovaj put neće biti potrebe da ovo bude puno predviđeno vreme za repliku, a ponajmanje imamo želju da izlazimo u susret besmislenim i ispraznim pričama koje neko inicira, jer nažalost nije u stanju ništa bolje od toga.Ovo je bilo interesantno i vredno je komentara možda samo u dva detalja. Prvo, da konstatujemo da neko osim toga što vidi sebe kao aktera filma „Balkanski špijun“, a pritom mislim na poslanika Čvorovića, izgleda da se izdaje i za vrstu ljubitelja i poznavalaca stripa. Može se čak reći da tu ima i smisla. Prepoznajem određene likove, strip junake, svaki put kada se taj neko ovde javi, ustane i što god kaže. Mislim da nije loše primetiti i definicije i preciznost Narodnoj skupštini zaista jesu potrebne, gode joj i znače i doprinose kvalitetu rasprave. Pošto je neko objašnjavao neki karakter tipa ličnost koja se pravi da svašta zna, a u stvari ne zna apsolutno ništa, ne bi bilo loše to definisati.Mislim da svako ko pogleda snimak ove današnje sednice, pa premota na dva minuta i dve sekunde pre početka ovog mog izlaganja, narednih dva minuta i dve sekunde može da vidi kako po definiciji izgleda lice koje se pravi da nešto zna, a u stvari ne zna pod milim bogom ništa. Hvala lepo. **Maja Gojković** Jesam to ja? Ne, pošto sam pre 20 sekundi bila

Evo, po amandmanu će biti, ali moram da kažem da ima nas koje zaista ne bežimo i nećemo pobeći i svakako ćemo uzvratiti, pa možete naći neke druge argumente da se borite sa nama, bar kada napišete „briše se“. Dajte onda obrazloženje, pa kako biste voleli da piše to što želite da se briše, osim da napadate žene. Kažem, dosta je više bilo zaista. Ima nas kojih se ne plašimo ni

Znači, o glupostima neću danas da diskutujemo.Na član 58. amandmana su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč

da ministar određuje vrstu, obim i dinamiku aktivnosti, vezano za hitne intervencije, izbrišemo. Naravno, potpuno je nerealno da ministar određuje dinamiku, vrstu i obim aktivnosti ako negde pukne kanalizaciona cev. Šta, ljudi, da stane sve, da čekaju da ministar ili ministarka, „supermen“ ili „super žena“ dođu i vide koja je to dinamika i obim radova koji treba da se preuzmu, da bi se taj kvar sanirao. I dobro je što je Vlada prihvatila ovaj amandman koji jeste jednim delom brisanje, ali samo jednog dela člana.Želim člana.Želim da kažem ovde, pošto vidim da postoje stalno kritike oko toga ko kakve amandmande piše i da li se zakoni čitaju ili ne čitaju. Znači, naša poslanička grupa je na ovaj Zakon o stanovanju 54 amandmana, Vlada je prihvatila 17. Znači da smo zakon pročitali, napisali veliki broj amandmana koji nisu „briše se“, nego su određene izmene

Znači, sami priznajete da negirate da ja odlučujem ili bilo koji predsedavajući o replici. Hvala.Na naziv iznad člana 59. i član 59. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Izvolite.(Marko bilo.)Hvala vam, poslaniče. Drago mi je da vas nikada nije sramota, barem u ovom sazivu. Drago mi je što nemate taj osećaj. Ja imam povremeno, sve češće.Reč Zahvaljujem.Trenutni tok događaja oko promena zakona je u prilog ideji da se svi članovi brišu. Zato što je prihvaćen amandman i bilo bi dobro da narodni poslanici, koji bezrezervno podržavaju ovaj zakon, pročitaju koje amandmane je prihvatila Vlada. Znači, prihvaćen je amandman na prethodni član 58. o hitnim intervencijama, da tu ne može da propisuje ministar. Ostaje član 59. koji govori o hitnim intervencijama.Možete da kažete da je dovoljno da stoji u zakonu nema veze, a možemo i da razumemo da sada imamo dilemu. Dok nismo izbrisali da ministar radi, što je trebalo da se briše, ovaj član je imao smisla. Kada smo izbrisali da to radi ministar, ko će da radi hitne intervencije, kao propisivanje bližih uslova? Narodni poslanici dobacuju „predsednik Vlade“, što smatram neozbiljnim dobacivanjem i molim da me ne ometate u obrazlaganju amandmana.Dakle, to se dešava kada imamo zakon koji, slažem se, radili ljudi u Beogradu, bio već jednom, odbijen, prošao javnu raspravu, sve mu se desilo što je moglo da mu se desi, nije dovoljno nije dovoljno jer suštinu onoga što ove odredbe menjaju nismo razjasnili. Zato nam se ovo dešava i dobro je što ministarka prihvata amandmane, ali ću da iznesem ovu svoju dilemu, mislim, nije problem

Hvala.Ovaj član 61. smatram jednim od najnepravednijih članova ovoga zakona. Šta predviđa član 61? U stavu 2. kaže – u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica jedinica lokalne samouprave može odlukom da utvrdi urbanističe zone, odnosno blokove za koje se propisuje obaveza izvršenja određenih aktivnosti u održavanju Šta to u praksi znači? i da ćemo imati, recimo, različite troškove za tekuće održavanje objekata u zavisnosti od zone do zone.To zapravo, na mala vrata, uvodi getoizaciju grada, dovodi do sledeće mogućnosti da osiromašeniji građani koji žive u centralnim gradskim zonama, neće moći da izdrže tu toliku obavezu i seliće se u rubne delove grada. Smatram da je ovo veoma dalekosežna, to sam i u načelu rekla i kontraverzna politička odluka, i da to nijedan na vlast sebi ne bi smela da dozvoli. Kao takva traži, zahteva širu i veoma transparentnu društvenu debatu, a pre svega, ekonomsku i socijalnu analizu efekata. Zapravo, mi ćemo doći do prinudnih migracija postoji jedna cela oblast sociologija grada koja se bavi tom problematikom, i to bi trebalo ispoštovati.Sledeći stav koji je sporan je stav 3. gde se predviđa da ta ista lokalna samouprava može da diktira izgled fasade i zabrani promene spoljnog izgleda. To je sasvim u redu. Međutim, juče smo već konstatovali da na zgradi Vlade imamo klima uređaje spoljne jedinice, na vidnim delovima fasade, ovde u ovom objektu nemamo zadovoljavajući energetski pasoš. Kada država nema mogućnosti da plati da te troškove, kako onda očekujete to od već veoma osiromašenih građana. Hvala.

zbog činjenice da je skinuta hitnost sa ovog zakona, naši amandmani nisu razmatrani. Ovaj član 61. nekako se čini najbolji da se obrazloži suština i ovog amandmana, pre svega, mislim na amandman Gordane Čomić, koja je predložila da se briše ovaj član, kao i još neki članovi ovoga zakona. I mi smo bili u tom razmišljanju da li da se sve ovo briše ili da pokušamo amandmanima da doteramo taj zakon i, evo, žao mi je, mislim da bi naši amandmani, zaista koliko toliko od ovog zakona, od ovog predloga zakona napravili prihvatljiv zakon, jer ovako zaista nije prihvatljiv. Neodoljivo podseća ovaj zakon, i ovaj član, i rasprava o amandmanima i ovom amandmanu podseća na period kada smo skoro sve sve poslaničke grupe, dve nisu bile u tom sazivu, kada se raspravljalo o uvođenju izvršitelja i o uvođenju komunalne inspekcije.I, tada je većinu u Skupštini imala DS, i svi smo ih tada optuživali tada optuživali ili skretali pažnju da će svi izvršitelji i svi komunalni inspektori biti zapravo aktivisti DS, i da neće biti nikakve koristi od uvođenja tih novih institucija i naprotiv, da će to biti loše za građane Srbije. I to se zaista tako i desilo. Oni su se branili na isti način kako se danas brani Napredna stranka od tvrdnji da će svi ovi prinudni upravnici biti aktivisti Napredne stranke.Naravno, ispostavilo se da smo svi koji smo to tada tvrdili bili u pravu, kao što će se ispostaviti i sada.

te institucije koje su sami uveli u pravni život Republike Srbije. Mi, srpski radikali, smo se i tada protivili, kao što se i sada protivimo uvođenju ove neke novine, ne zato što nama smetaju inovacije u bilo kojoj oblasti, već zato što jednostavno nema potrebe da se na ovaj način građanima nameće nečije mišljenje.I to nečije mišljenje će građane da košta i to jeste činjenica. Ovde u ovom, treći stav člana 61, se govori o tome da jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom da propiše obavezu održavanja spoljnog izgleda fasade i zabranu promene spoljnog izgleda izgleda (postavljanje klima uređaja na vidljivom delu zgrade i slično).U svakom slučaju, radi se o spoljnom izgledu zgrade, gde će jedinica lokalne samouprave umesto da odredi, opredeli određena sredstva da se urede fasade, oni će da sređuju fasade, verovatno u nekim centralnim delovima, gde je lepo da se slikaju predstavnici Vlade, a onda će nekom tamo tamo upravniku, tom prinudnom, ko će biti nametnut, pašće napamet, neće mu pasti napamet, nego će napraviti dogovor sa nekim ko radi fasade, pa će onda da kaže da treba promeniti fasadu, jer nešto ne izgleda lepo. Onda će da napravi posao, verovatno će i sam imati koristi od toga. Onda se postavlja pitanje, šta će biti sa građanima, sa stanarima koji ne mogu?LJudi, da li ste vi svesni da građani Srbije jedva plaćaju i redovne komunalne račune, ako uopšte mogu da ih plaćaju? Niko nema ništa protiv uređenih fasada, ali probajte vi da odvojite neka sredstva, kada kažem vi, mislim na Vladu Republike, pa vi sređujte fasadu. Nemojte da terate da ovi prinudni upravnici uzimaju kredite od poslovnih banaka i da te kredite vraća ko? Kako će ljudi, vlasnici tih stanova, vraćati te kredite?Postavlja se još jedno značajno pitanje, da li ste vi malo pretresali fondove? U Fond za stanovanje su se decenijama izdvajala određena sredstva, od otkupa stanova koji su u početku bili po pristojnim cenama, kasnije su te cene zaista došle do vrlo niskog nivoa, ali su postojali nekakvi fondovi. Šta se sa tim desilo? Da li je nekada nekome palo na pamet da malo pročešlja da vidimo gde su te pare?Najlakše je da se traži od građana Srbije, a građani Srbije, vidite i sami nisu u stanju da plaćaju struju. Zar bi sebi neko dozvolio da mu se iseče struja, nema sijalicu, da ne može da uključi u kući, ako bi mogao da plati? Nemaju ljudi da plaćaju i kanite se ove budalaštine i ovog sada još jednog nameta.Kaže Opština će, u ovom članu 61, da će lokalna samouprava određivati koliko će se plaćati taj prinudni upravnik. Izvinite, kako će onda opština da kaže da treba svako da plaća 300,00 dinara po stanu, pa onda pet vlasnika stanova neće hteti, neće moći, neće plaćati, u svakom slučaju, pa će onda onima koji plaćaju to da se poveća i opet će biti isti problem, kakav postoji kada sami stanari biraju predsednika Kućnog saveta ili Skupštine zgrade, kako god da se zove, nije ni važno.Uvek postoji jedna grupa, uvek je to manji broj stanara koji ne prihvataju odluke većine, ali se funkcioniše uredno i bez toga. Ako mislite da će ovo što vi pokušavate da nametnete nešto promeniti u pozitivnom smislu, verujte neće, i verujte da se ljudi jako plaše ovog zakona. Koliko god vi upozoravali nemojte da plašite i tako dalje, nije narod neuk, čuju, vide, pročitaju, nisu spremni građani da daju, da plaćaju još i tog nekog upravnika.Pogotovo, nisu spremni da plaćaju rate kredita koje će neko u njihovo ime i bez njihovog pitanja da uzme. Nisu spremni da sređuju fasadu samo zato što se boja ne uklapa sa ostalim zgradama, pa to zaključi neko koga ćete vi postaviti.Zaista, ponavljam, ovo sa početka, kao što su nekada demokrate za izvršitelje i komunalne inspektore zapošljavali svoje aktiviste, koji su se, naravno, promenom vlasti začas preokrenuli i uzeli nove članske karte, tako ćete sasvim izvesno, i vi uraditi sada uvođenjem ovih prinudnih upravnika zgrada. Hvala. **Maja Gojković** Hvala vama.Na član 61. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.

stambenim jedinicama, da nameću zgradama, obaveze o tome kako zgrade treba da izgledaju, šta treba da rade u pogledu investicionog ili tekućeg održavanja. Ovo je potpuno suludo.Pogledajte šta kaže stav 3. koji sam ja predložio da se briše jedinica lokalne samouprave može odlukom da propiše obavezu održavanja spoljnog izgleda zgrade tj. fasade i zabranu spoljnog izgleda. vi zaista mislite da je ovo Nemačka ili Švajcarska pa da tako može da se nameće stanarima jedne zgrade, troškovi o promeni spoljnog izgleda zgrade?Ja sam predložio amandman kojim se ovaj stav 3. menja i glasi – da da jedinica lokalne samouprave može da odlukom samo propiše zabranu promene spoljnog izgleda, recimo da se stavljaju klima uređaji itd. i to pod uslovom, jedino ako je zgrada zaštićena zakonom i proglašena kao kulturno dobro.To je najdalje dokle država može da ide. Sve što se odnosi na promenu izgleda zgrade ne može se nametati ljudima u ovakvoj ekonomskoj situaciji u kojoj mi momentalno živimo. opština ili država misli da izgled zgrade treba da se upodobi nekom konceptu estetike, onda država sama mora to da finansira. Ne može se siromašnim građanima nametati ovakva vrsta obaveze. Hvala. Zahvaljujem, kolega Pavloviću.Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. **Nenad Konstantinović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ministarka, ja bih voleo da saslušate ovaj amandman. Vidite da na ovaj član ima najviše amandmana i član je vrlo komplikovan i mislim da možemo da dođemo do rešenja, ukoliko bi se prihvatio ovaj amandman.Suštinski vi predlažete određivanje zona i blokova u kojima lokalna samouprava, dakle država može da propiše neko posebno uređenje i u kojima, što je vrlo interesantno, država može da sufinansira uređenje fasada, a u onim zonama ili blokovima koje ne propišu ne može da sufinansira uređenje fasada ili bilo koju drugu vrstu uređenja.Mislim da je to diskriminacija. Mislim da treba da izbacimo urbanističke zone, nema potrebe za zonama, ako preti da će nastupiti šteta. Postoji opasnost da će nastupiti šteta za građane zato što se ne održava neka fasada, onda opština odnosno grad treba da ima mogućnost da na to reaguje, na celoj svojoj teritoriji, bez obzira na zone i na blokove.Druga stvar, koja je vrlo bitna, to je da se utvrde kriterijumi kada će država sufinansirati, a kada neće sufinansirati. Ovako kako ste odredili zone i blokove, a mi smo svi svesni u kakvom vremenu i u kakvom društvu živimo. Namaizgleda da će SNS koja je na vlasti uglavnom u lokalnim samoupravama, određivati za zone tamo gde su njeni glasači i finansirati fasade tamo gde su njeni glasači, a svi drugi građani neće imati priliku da dobiju to sufinansiranje. To će se završiti tako. Nemojte praviti u ovom zakonu podlogu za manipulaciju.Ja mislim da ne treba lokalna samouprava nikakve pravilnike da donosi, da ministarstvo treba

Hvala, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, šta konkretno za građane znači ovaj zakon? Konkretno znači da, ako živite u zgradi, da ćete dobiti prinudnog upravnika od strane SNS kojeg ćete vi kao građani sa smanjenim platama i smanjenim penzijama finansirati.Sa druge strane, to znači da će lokalna samouprava imati mogućnost za bespovratno sufinansiranje. Ko određuje koje će se zgrade sufinansirati?

se da ćete prihvatiti bar neki amandman opozicije. Ovaj zakon je loš. Ovaj zakon je loš zato što još dublje zavlačite ruku u džepove ionako osiromašenih građana Srbije kojima ste smanjili plate i smanjili penzije. Hvala. Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševrlić, Marija Janjušević, Zoran Radojčić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Poštovani građani Srbije, upravo je član 61. i stavovi koje tražimo da se brišu, posebno stav 7. ključni novi namet na budžet građana Srbije. Dakle, kroz investiciono održavanje, kroz sve drugo što ćete vi nametnuti ovde, bilo sa nivoa lokalne samouprave, bilo direktno od strane ministarke, građani će morati da izdvajaju nova sredstva iz svoga budžeta.Gde je tu uloga države, gde je uloga lokalne samouprave, gde je sufinansiranje svega toga što je potrebno održavati, investiciono? Dakle, imamo različite, prvo zone u gradovima, imamo različite poreze na imovinu koji su inače povećani, koji su novi namet na džep građana Srbije. I sada imamo ovaj namet investicionog održavanja, a da ne znate ni ko živi u tim zgradama. Kakva je platežna sposobnost ljudi koji danas žive u tim zgradama, koje vi hoćete dodatno na ovaj način da oporezujete?Dakle,

Smanjili ste plate i penzije, a povećali poreze, akcize i takse i sada hoćete dodatno kroz investiciono održavanje, koje ćete nametnuti sa nivoa ministarstva i lokalne samouprave, da zavirite u džepove građana i da uzmete još malo para.Gde ste vi u svemu tome? Šta vi tu sufinansirate i podržavate? Šta vi uređujete? Da li imate osećaja za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, porodične stanove, kuće, ljude koji ne mogu više da servisiraju svoje obaveze pod vašom vlašću. Prezaduženi su kreditno, nisu više sposobni da plaćaju svoje usluge a vi to režete i kažete – svi morate da platite u zgradama. Kako da plate ljudi? Kako da plate? Odakle da plate? Na naziv iznad člana 62. i član 62. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. i tu je sporno i osnivanje tog javnog preduzeća na nivou lokalne samouprave, ali i taj javni interes koji se provlači kroz ceo zakon.Slušajući ovu raspravu koja je trajala od jutros, moram da postavim kod tog javnog interesa – da li je javni interes pravo na život? Pošto znamo, prema stavu ministarstva, da pravo na stan nije nešto što poznaje EU, pa ne poznaje ni to ministarstvo, da li mi onda imamo pravo na život?Da li je javni interes pravo na život svih naših građana? Ja to zaista moram da postavim kao pitanje. Najlakše je pisati obaveze, najlakše je propisati obaveze, najlakše je uvesti nove namete. Nije sporno, nisu nama zgrade neuređene zato što smo mi nesložni, ili zato što smo mi neki tvrdoglavi ljudi koji ne žele da žive u sređenim zgradama, kao što se ovde jutros prezentovalo, nego zato što nemamo odakle da ih sredimo.Odakle, gospođo ministarka, da se uzme taj kredit kada su ljudi koji su uzeli kredite do grla u dugovima, ne mogu da izdrže bankarske namete? Odakle, gospođo ministarka, da uvedemo tu toplotnu izolaciju koja jeste potrebna, ali ne možemo to da isfinansiramo?Slažem se da je javni interes da se uvede energetska efikasnost grada, ali ima jedan važniji javni interes, a mi nikad ovde u Skupštini nismo utvrđivali opšte javne interese, pa eto, ako vi već utvrđujete javni interes, da li je na vašoj listi prioriteta javni interes da građani žive u sređenijoj državi u smislu da imaju posao, u smislu da im izvršitelji ne upadaju i ne plene imovinu zato što ne mogu da vrate obaveze i dugove koje su uzeli, da li od banaka, da li od komunalnih preduzeća, u smislu da budu dostojno plaćeni za svoj rad. rad. Ovde ljudi vredno rade ali zarade koje primaju za svoj rad, apsolutno nisu adekvatni, niti uloženom radu, niti dostojanstvu koje im je potrebno da bi normalno živeli.Kada biste to prvo popravili, ovaj zakon bi bio idealan, ali ne možete da krećete da uvodite red na grbači građana, umesto da krećete od početka, a to je podizanje standarda da bismo sredili zgradu. **Đorđe Milićević** Na naziv iznad člana 63. i član 63. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč?

stanare. Jedan se odnosi na troškove tekućeg održavanja, drugi na troškove upravljanja, treći na troškove investicionog održavanja i četvrti na troškove unapređenja svojstava zgrade.Ovim članom pokušava da se uspostavi kriterijum po kom osnovu će stanari plaćati ove troškove, pa se kaže da će se troškovi tekućeg održavanja i upravljanja zgradom, unutar stambene zajednice, plaćati po broju stanova, tj. posebnih delova, a da će se troškovi investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade, plaćati po veličini stana, tj. po kvadratnom metru. Što veći stan neko ima, to će više učestvovati u ovim troškovima. Taman kada pomislite da je nešto regulisano, u narednom stavu se kaže – ali stanari mogu da odluče i drugačije, ako se oni drugačije dogovore.Moj amandman predlaže da ne ostavljamo stanarima mogućnost da se oni bilo šta dogovore, jer da su mogli da se dogovore, u velikom broju slučajeva, ovaj zakon nam ne bi ni trebao. Moj amandman predlaže da se veličina stana uzme kao kriterijum za sva četiri harača, zato što je to jedino društveno odgovorno, da se držimo ekonomske snage vlasnika stanova, kada je reč o tome u kom iznosu treba da učestvuju u troškovima ova četiri harača. Hvala. Zahvaljujem.Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović. Izvolite. **Dušan zapravo nije jasno, ja bih molio neko obrazloženje u vezi ovog člana, zbog toga što se ovde zapravo mešaju zapravo mešaju dva principa po kojima se utvrđuje visina nadoknade. Jedan je po broju svojih posebnih stambenih jedinica, a drugi je po veličini. Ako imam dva stana u zgradi, to znači da imam dva glasa, ali ako imam recimo 50 kvadrata, to bi značilo da se to određuje na osnovu veličine. Broj posebnih delova se utvrđuje prilikom glasanja.Dakle, ja sam predložio da se stav 2. u tački 1. briše, zbog toga što stvara konfuziju u pogledu toga kako se utvrđuje nečija obaveza prilikom održavanja zgrade, mislim da je dominantan princip do sada bio, do sada bio, u dosadašnjem održavanju zgrade, bio kvadratura stana. Ako imaš veći stan, onda plaćaš više, a ako imaš manji, onda plaćaš manje, a ne broj stambenih jedinica.Tako da bi bilo dobro da se i ovde ta nejasnoća ukloni i da se dužnost nekoga da učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih prostorija, utvrdi srazmerno učešću površine svojih posebnih delova u odnosu na zbir površina svih posebnih delova. Hvala.

tako kako ona predvidi, lepo sa lepim fasadama itd, da se ne opterećuju u tome samo građani koji žive u tom delu, nego jednostavno da iz svog dela budžeta opredeli sredstva za uređenje tog dela grada, fasada ili čega čega već, ili da preusmeri sredstva od poreza tih nekih poslovnih korisnika u tim zonama, pa da i oni učestvuju i iz budžeta lokalne samouprave i od poreza privatnika tih poslovnih zgrada, da se preusmere sredstva na obnavljanje obnavljanje tog centra grada ili čega već, a ne da to bude samo na teret građana koji žive u tim zgradama. član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Gospođo ministarka, vaše obrazloženje je tačno da smo tehnički neprecizno podneli amandman. Naime, verovatno ovu reč „samo“ je trebalo zameniti rečju „osim“.Šta je bila naša namera, ako izvršimo tu zamenu. Da ovaj stav ovoga člana uskladimo sa stavom 3. člana 43. zakona, gde se govori kada vlasnik isključivo tog posebnog dela zgrade ima pravo da učestvuje u odlučivanju. Znači, ima pravo glasa u stambenoj zajednici da onda na isti način učestvuje u troškovima održavanja zajedničkog dela i zemljišta. Da se to odnosi samo kada je isključivo vlasnik garaže, garažnog mesta i garažnog boksa i kada se to odnosi na to garažno mesto i garažni boks. Da li ste me razumeli? Jer ovde ako sam ja vlasnik, recimo u jednoj zgradi, garaže, garažnog mesta ili garažnog boksa, ja učestvujem u troškovima održavanja zajedničkih delova te zgrade i zemljišta. A nemam pravo glasa, osim ako se odluka u pitanju ne tiče isključivo moje garaže, garažnog mesta i garažnog boksa.Mislim da se onda taj član 43. i ovaj član 63. dovode u istu vezu. Znači, ista prava za iste obaveze. Znači, da snosim troškove isključivo ako se odnose na moju garažu, moje garažno mesto i garažni boks zato što imam isključivo i pravo glasa kada su u pitanju garaža, garažno mesto i garažni boks. Znači, isključivo ova reč samo bi posle ovog zareza gde smo krenuli da dodajemo šta bi trebalo zameniti, treba zameniti reč – osim i onda taj način imamo identična prava i obaveze. Ovako bi ti ljudi koji isključivo imaju, a to je čest slučaj, recimo u Beogradu, da vi imate garažu, garažno mesto ili garažni boks koji plaćate, a pripada nekoj drugoj zgradi, a vi ga koristite za svoj novac, znači kupili ste, da sada budete opterećeni za neke stvari koje nemaju veze sa vašom imovinom a ne možete da utičete u donošenju odluke. Na naziv iznad člana 64. i član 64. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Kao što smo i do sada govorili, znači, veliki je ovde problem, prvo prinudni upravnici, uvek smo protiv prinudne uprave i prinudnih upravnika jer smatramo da ne može država niti lokalna samouprava da bude arbitar u našoj imovini i našim međukomšijskim odnosima. Zato smo protiv bilo kakvih prinudnih mera koje ovaj zakon predviđa. Mislimo da nema potrebe za prinudnim merama, jer daleko od toga da smo mi sređeno društvo kao Švajcarska i da imamo nivo standarda kao Švajcarska ili Nemačka. Znači, nemamo ga, onda nemojte da imitiramo neke stvari i donosimo jedan ovakav zakon, zato smo protiv prinudnih upravnika.Takođe i taj obavezni nivo investicionog održavanja i svih ostalih oblika davanja i dažbina koje treba da propisuje, odnosno njegovo minimum koji treba da propisuje nadležno ministarstvo i lokalna samouprava ili

To je uvela Demokratska stranka, jel tako? Jeste. U vreme Demokratske stranke su bili visoki, a u vreme vaše vlasti su katastrofalno veliki, vi ste dodatno podigli nivoe poreskih stopa, odnosno i poresku osnovicu.Na primer, kada jednu nekretninu želite da opteretite hipotekom radi kreditnog zaduživanja a onda kada se uradi procena vrednosti nekretnine, jedna je cena, a višestruko je uvećana kada lokalna samouprava radi procenu za poresku obavezu. To je zaista neverovatno. Već imamo negativno iskustvo kako se lokalne samouprave ponašaju i dobićemo još jedno negativno iskustvo. I zamislite u praksi ovu situaciju javni interes je da se podigne energetska efikasnost grada i, na primer, grad Beograd raspiše jedan tender nalik ovom tenderu za osvetljenje za Novu godinu, zna se ko će da dobije, ogroman novac upumpate nekoj firmi u džep, a onda natovarite građanima da oni to moraju da isfinansiraju kroz ovakve dažbine i namete. Na član 64. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. građane izuzetno interesuje, s obzirom na to da se radi o troškovima koje će snositi one, i dalje, kažem, pod potpuno nejasnim okolnostima, i dalje nam, gospođo ministarka, niste rekli da li je gospodin Vesić obmanuo javnost kada je rekao da će pojedine fasade morati da se renoviraju o trošku stanara, stanara, čak i ukoliko su, citiram „jednostavno ružne“. Tako da ja mislim da mnoge građane brine da li će neko proceniti da je njihova zgrada jednostavno ružna, pa će oni zbog toga biti primorani da da renoviraju fasadu.Međutim, ono na šta mi ovim svojim amandmanom utičemo se opet odnosi na onog prinudnog upravnika koji je došao u zgradu u kojoj ni oko čega stanari ne mogu da se dogovore, on je došao i dogovoriće se sa svim stanarima koji ne mogu da se dogovore oko drugih stvari, i kaže se: „U slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, visina naknade koju će plaćati vlasnici posebnih delova određuje se odlukom jedinice lokalne samouprave. Prinudni upravnik donosi odluku o troškovima održavanja i upravljanja zgradom“… Molim vas, taj će čovek koji je došao u zgradu u kojoj niko od stanara ni o čemu nije mogao da se dogovori, da donosi odluku o tome kakvi će biti troškovi upravljanja zgradom i održavanje zgrade? Da li vi možete nama da objasnite, evo, ja priznajem, ja ne razumem, na koji način će taj čovek koji je došao u zgradu koja ni oko čega ne može da se dogovori, da nametne stanarima obavezu da plaćaju nešto, i to na osnovu nekakve svoje odluke i odluke lokalne samouprave?Ja mislim da to mnogo interesuje građane, jer oni zaslužuju od vas jedan ozbiljniji pristup od ovoga, jer su to stvari koje će oni morati da plaćaju. Na naziv iznad člana 65. i član 65. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 66. i član 66. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč?

4).Znači, mogućnost uzimanja kredita od strane stambene zajednice za koji kasnije odgovaraju lično vlasnici posebnih delova smatramo velikim udarom na pravnu sigurnost građana i apsolutno smo insistirali da se ova odredba izbriše. Hvala. Na naziv iznad člana 65. i član 65. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 66. i član 66. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 66. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.Da

Na član 69. smo i mi podneli amandman i tražili brisanje stava 4. ovog člana, a da sada ne ponavljam razloge zbog kojih se o našim amandmanima ne ne raspravlja.Ovde se radi o odgovornosti zbog neispunjenja obaveza održavanja. Vlada kao predlagač nam govori u pet-šest stavova u ovom članu detaljno o toj odgovornosti, govori ko snosi štetu koja je nastala iz zajedničkih delova, ko ako je nastala iz iz posebnih, odnosno iz konkretnih stanova, i onda imate ovaj stav 4. gde se kaže: „Ako se ne može odrediti da li šteta potiče od posebnog dela ili zajedničkih delova zgrade, za štetu odgovaraju solidarno stambena jedinica i vlasnici posebnih delova“.Ako je ovo ovako, onda mi postavljamo pitanje ministru – šta je, između ostalog, posao tog prinudnog upravnika? Valjda on mora da utvrdi? Ako može da angažuje nekoga da sređuje fasadu o trošku stanara, ako može da uzme kredit da bi ga otplaćivali stanari a njemu, eto, padne napamet da crta cvetiće po fasadi, kako ne može onda da bude obavezan da mora da angažuje veštaka da utvrdi ko je odgovoran za štetu koja je nastala u zgradi? Zašto bi neko solidarno snosio neke troškove zato što taj upravnik kojeg ćemo da plaćamo, eto, neće da utvrdi, ne zna koga bi angažovao, naravno, zato što će to biti neko ko nema pojma o ovome za šta će biti angažovan, jer njegov posao će biti da prikuplja sigurne glasove, to je već unapred poznato, to znaju i građani.Pitanje koje je neko malo pre postavio pa je rečeno – pustićete ih u stan, neće provaljivati zato što ćete im lepo otvoriti, a šta ako im ne otvore, ako im stanari ne otvore vrata,

ovo nije dobro postavljeno, a konkretno u ovom članu 69. je i ovo problem. I kad pokušavate da nas ubedite da neće biti dodatnih troškova, pored onih troškova što ćemo plaćati te upravnike, pošto ste planirali da će stambene zgrade biti pravna lica, nigde niste napisali ko će plaćati knjigovođu? To je ozbiljan izdatak za građane koji žive u tim stanovima. Hvala. Zahvaljujem.Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović. Izvolite. U članu 69. se utvrđuje odgovornost stambenih zajednica zbog neispunjavanja obaveze održavanja.Čitam sada stav 3. koji sam predložio da se promeni. Kaže: za štetu koja proistekne iz zajedničkih delova zgrade odgovara stambena zajednica. Evo jednog primera kako to može da izgleda, pa da vidimo ko treba da bude odgovoran.Pretpostavite da je stambena zajednica sklopila ugovor sa nekim preduzećem koje održava zgradu. Preduzeće je počelo da radi i, recimo, održava lift. Preduzeće je počelo da radi, a onda je počelo nemarno da održava lift i u nekom trenutku lift počinje da se kvari, da se klima. Došao je neki stanar sa strane, ušao je u lift, lift je propao, stanar se povredio ili, ne daj Bože, umro. Ko je odgovoran za to, da li stanari koji su uredno plaćali nadoknade komunalnom preduzeću, javnom ili privatnom koje ima obavezu da održava zgradu ili da održava lift u ovom slučaju, ili preduzeće koje je ovo održavanje radilo neodgovorno? Mislim da je ovo drugo tačan odgovor. Mislim da je to zapravo glavni problem ili glavni uzrok što su zgrade u ovako lošem stanju svuda u Srbiji, zato što su komunalna preduzeća na lokalnom nivou koji treba da rade ovaj posao, održavaju zgrade, jako loše radila taj posao.Novac se zapravo izvlačio iz ovih komunalnih preduzeća za raznorazne privatne i stranačke potrebe i onda nije ostalo dovoljno novca da se održavaju zgrade. Mislim da bi bilo dobro da se porazmisli o tome da se odgovornost utvrdi za onoga ko održava zgradu, ko ima tu odgovornost, a ne za stanare koji izvršavaju svoju obavezu time što plaćaju za tu uslugu. Hvala. glavu V Odeljak 1. i član 70. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 70. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.Da li neko želi reč? član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Tražili smo da se iz ovog člana obriše stavka: „s tim što otkazni rok predviđen tim ugovorom ne može biti kraći od 90 dana“. Mi, dakle, obavezujemo vlasnika stana i njegovog zakupca da 90 dana nakon toga što su se dogovorili da više neće sarađivati, moraju da ostanu u ugovornoj obavezi.Predloženim amandmanom, odnosno izmenom, štiti se neprikosnovenost prava svojine vlasnika stana ili posebnog dela objekta i uklanjaju štetne posledice grubog mešanja predlagača zakona u međusobne odnose zakupca i zakupodavca.To je ono što mene brine. Očigledno je da niko nije vodio računa ponovo o vlasnicima stanova, jer u obrazloženju vi kažete amandman se ne prihvata iz razloga što je predviđen minimalni rok, otkazni rok ugovora o zakupu usklađen sa predstavnicima udruženja podstanara. A, gde su vlasnici? Šta ako taj podstanar nije ispoštovao sve svoje ugovorne obaveze. Tri meseca mi njih moramo da držimo u obavezi da sarađuju.Ovo samo govori da je pisan zakon na neprofesionalan način, da nisu sagledani svi aspekti i na kraju krajeva, i broj amandmana koje ste imali na ovaj zakon ukazuje na to koliko je štetan i ne treba ga usvojiti. Na to ćemo apelovati i u danu za glasanje. Hvala. Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Momo Čolaković i Miroljub Stanković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, mr Goran Čabradi i Marinika Tepić, Nada Lazić i Elena Papuga.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 71. i član 71. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Članovi od 71. do 75. sa rubrumom - korišćenja stana za službene potrebe, pa sve do iseljenja, u tih šest članova definišu kako se koristi stan za službene potrebe. Zanimljivost ovih članova, kao i moja ideja da se i ovi članovi brišu, kao i sve druge odredbe ovog zakona, koristiću kao ilustracije pojedinih stavova da se vidi koliko je to opravdano.Dakle, u članu 71. zanimljiv je stav 2, koji kaže – stan za službene potrebe ne može se otuđiti iz javne svojine.

Ako su namere časne, kako to da se od tih namera odustalo? Kako to da nismo prepoznali časnost namera? Nešto nije u redu sa tim obrazloženjem.Ali, zanimljiv je poslednji stav ovog člana 71, koji kaže – ako je više zaposlenih, izabranih ili postavljenih lica podnelo zahtev za davanje na korišćenje stana za službene potrebe, u tom slučaju rešavanje zahteva se vrši po osnovu prvenstva u podnošenju tog zahteva. Da li ste vi ozbiljno smislili ovaj stav, da se rešavanje o davanju službenog stana, kako citiram, piše – vrši se po osnovu prvenstva u podnošenju tog zahteva? Kakvog prvenstva, sadržajnog u zahtevu, u vremenu, ovaj koji je u ponedeljak u deset sati podneo, on mora dobiti, a ne onaj u ponedeljak u član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. **Marko **Marko Đurišić** Mi smo pokušali da ovaj član 71. izmenimo, učinimo ga jasnijim i pre svega transparentnijim. Ta transparentnost bi trebala da se vidi u tome da se uvede obaveza organa koji daje stanove za službene potrebe da na svojoj zvaničnoj internet stranici, da li je to Vlada, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, objavi spisak tih stanova, kao i odluke kome su dodeljeni ti stanovi. Mislim da bi se na taj način izbegle razne spekulacije u javnosti, pa onda senzacionalistički tekstovi kada se s vremena na vreme pojavi spisak ko sve koristi te stanove, bez jasnog navođenja osnova nam je što Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Žao nam je zbog prvog dela amandmana, koji govori da se stan za službene potrebe može izdati licu koje ima mesto prebivališta više od 100 kilometara mesta gde obavlja funkciju, jer mislimo da bi se na taj način i smanjio broj korisnika. Postavlja se pitanje da li je potrebno da neko ko živi na manje od 100 kilometara i ima svoj stan ili nekretninu, već gde živi, dobije pravo na korišćenje službenog stana?Mislim da ceo ovaj zakon u ovom delu gde se govori o korišćenju, a u onim članovima koji su naknadno izmenjeni i otkupu tih stanova i govori o skrivenoj nameri predlagača ovog zakona da se stvore uslovi da neko stanove otkupi. Pošto je bio pritisak javnosti, onda se od te ideje odustalo, jer i da je stvarno postojala humana ideja, ne bi se tako lako od nje odustalo. Hvala.

zaposleno, izabrano ili postavljeno lice koje je dobilo na korišćenje stan za službene potrebe učestvuje u radu skupštine stambene zajednice shodno primenom člana 41. stav 2. Znači, to lice mora da učestvuje ovim zakonom.Ako je to lice ono što ne dolazi da pravi kvorum, pa na ponovljenoj skupštini kvorum od jedne trećine, srećom, i to je izbrisano, zašto je to lice različito od bilo kog drugog lica koje stanuje u stambenoj jedinici?Vi stavljate u zakon da neko ko je dobio službeni stan na korišćenje mora da učestvuje u radu skupštine stambene zajednice. Zašto to stavljate u zakon? Zbog čega je status tog lica poseban tako da se naglasi da mora da učestvuje u radu skupštine? Taj član, kao i sve ove članove koji se tiču zakona, a definišu stan za službene potrebe, osim što kao u prethodnom slučaju je potpuno nejasno napisano kako će koristiti stambene komisije koje izdaju da bi rešile ko ko ima prvenstvo u podnošenju tog zahteva, tako će i ovo biti ogroman problem u primeni iz prirode službenog koji je dat na korišćenje, kao i lica koja se u taj stan useljavaju. Zato je to ilustracija za brisanje člana. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Na član 72. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković. Izvolite. Hvala.Ovaj zakon reguliše dve vrste načina plaćanja troškova stanova koji su u javnoj svojini. Prva kategorija tih stanova odnosi se na stanove u javnoj svojini i koji su za službenu i daju se na korišćenje, a druga kategorija stanova u javnoj svojini jesu stanovi koji se daju kao stambena podrška licima koja nisu u stanju da samostalno ispune svoju stambenu potrebu, tj. beskućnici kojima država treba da pomogne da nađu krov nad glavom, i to se reguliše u kasnijim članovima, u članu 94. posebno. E, sad, zakon propisuje da ova četiri harača o kojima sam već pričala treba da plaća vlasnik stana. U slučaju stanova u javnoj svojini to je država.Međutim, u ovom zakonu, kada je reč o stanovima za službene potrebe, to tako i ostaje. Država plaća sva četiri sva četiri harača, a kada je reč o beskućnicima koji ne mogu samostalno da zadovolje svoju stambenu potrebu, zakon propisuje da oni treba da snose troškove zajedničkog održavanja zgrade i troškove prinudnog i uopšte profesionalnog upravnika. Smatram da je ovo društveno neodgovorno, da stvara velike socijalne razlike u društvu i da treba izjednačiti ove kriterijume i moj amandman je išao u tom pravcu, odbijen je, veoma sam nezadovoljna zbog toga. Hvala. Zahvaljujem.Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, članom 72. se praktično obesmišljava postojanje službenih i korišćenje službenih stanova. Zaposleno lice, to može da bude neko ko je zaposlen u firmi „Koridori Srbije“, upućeno je da radi u Vranju jer se tamo radi autoput i sada se ovim članom nameće njemu obaveza da plaća struju, vodu, grejanje, sve je u redu, i kaže – i drugi troškovi izazvani korišćenjem stana, kao i troškovi tekućeg održavanja, dok ostale troškove će snositi vlasnik.Dakle, vi odlazite u Vranje jednom ili dva puta mesečno, a morate da plaćate infostan za stan u Vranju, morate da plaćate sve troškove. Pa, neće niko hteti da ide. Neće niko hteti da ide, jer to zaposleno lice od svoje plate nema para to da plaća i u Vranju i za svoj stan koji ima u Nišu ili u nekom drugom mestu mestu u Srbiji gde živi.Dakle, dajte onda da ukinemo službene stanove za zaposlene. Nema potrebe da donosimo ovakve odredbe. Mislim da je ovo neka greška i molim vas da tu grešku ispravimo ovim amandmanom koji smo mi predložili, a to znači da on može da refundira te troškove od vlasnika odnosno od preduzeća ili od države u nekim normalnim granicama koliko je vrednost infostana, kolika je vrednost, otprilike, struje, vode i drugih troškova koji terete taj stan. Na naziv iznad člana 73. i član 73. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Na član 154. amandman je podneo Hvala, predsedavajući.Ovaj amandman je prihvaćen od strane predlagača, kao jedan 16, odnosno 17, s obzirom da je moj kolega Nenad Konstantinović u raspravi uspeo da ubedi ministarku da prihvati još jedan od naših predloženih amandmana i mislim da to govori o nameri i principu rada naše poslaničke grupe da čitamo zakone kada za to imamo vremena, kada oni dođu u Skupštinu u primerenom roku, pa možemo da se upoznamo sa njihovom sadržinom, pa možemo da se konsultujemo sa ljudima iz te oblasti, pa onda na kraju reagujemo sa ne malim brojem amandmana, 54 na ovaj zakon, i na kraju onda predlagač eto prihvati 16, odnosno 17. Videćemo do kraja, možda prihvati još neki. Siguran sam da bi bilo dobro da svi, koji do kraja nisu prihvaćeni od strane predlagača, budu na kraju prihvaćeni, jer su dobri i poboljšavaju zakon.Naravno, kada zakoni dolaze na drugi način preko noći u roku od tri, zajedno sa brdom drugih zakona i očekuje se da onda poslanici se za njih kvalitetno spreme i diskutuju, da to nije realno. Možete podneti amandmane „briše se“, možete da ne podnesete amandmane, a možete da podnesete i neke treće amandmane.Mislim da je odgovornost na tome kako će i kojim kvalitetom da se obavlja rasprava na rukovodstvu Skupštine koja zakazuje. Vlada šalje zakone kako ih šalje, stavi hitan postupak bez bilo kakvog obrazloženja, ali na kraju skupštinska većina, odnosno rukovodstvo Skupštine, predsedavajući je taj koji određuje i dan održavanje sednice i predlog dnevnog reda.Dobro je prihvatanje ovog amandmana, i to je manir rada naše poslaničke grupe koja i ima najveći broj prihvaćenih amandmana u prošlom i u ovom sazivu, ali nekada ne možete da kvalitetno učestvujete u pripremi za sednicu, jer nemate za to vremena. **Đorđe Milićević** Na naziv iznad člana 74. i član 74. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Dakle, članom 74. je predviđeno da prestaje ugovor o korišćenju službenog stana ukoliko lice stekne u svojinu stan u tom mestu gde obavlja službenu radnju. To je sve u redu. S tim što mi dodajemo – ako stekne useljiv stan. Ništa ne vredi ako neko nasledi u tom mestu stan od oca, a u njemu živi njegova rođena sestra sa porodicom i ovaj unutra ne može da se useli. Prema tome, ne vredi, ne možete sad terati da njih 10 žive u stanu od 35 35 kvadrata ili 50 kvadrata. Dakle, ako neko stekne useljiv stan u svojinu, u redu je da mu prestaje ugovor o korišćenju službenog stana. Prosto, ovo su neke životne situacije koje se mogu dogoditi i mi hoćemo da te situacije predvidimo.Obrazloženjem nam kažete – amandman se ne prihvata, jer se na ovaj način ne rešava, nije cilj ovog amandmana da se nekom reši stambena potreba. Odlično. Zašto onda u samom amandmanu kažete – stekne u svojinu stan ili porodičnu kuću ili na drugi način reši svoju stambenu potrebu? Nešto ste pobrkali.Verujem da je to u toj brzini o kojoj je govorio i kolega Đurišić, da mi u dva dana moramo da napišemo 400 amandmana. Niti mi možemo u dva dana da popravimo ceo zakon, niti vi možete da odgovorite na naše amandmane i morate da sedite celu noć da pišete odgovore na amandmane i onda se dešavaju greške. Da imamo više vremena da raspravljamo o zakonima, odnosno da je odbor zakazan sedam dana pre sednice, pa da raspravimo na odboru mogli bi da popravimo

Na naziv iznad člana 75. i član 75. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite. **Gordana Čomić** Rubrum je „Obaveze korisnika stana za službene potrebe prilikom iseljenja“. Naravno da predlažem da se i ovaj član briše, kao i sve druge odredbe. Koristim vreme koje mi je dodeljeno za obrazloženje amandmana da ilustrujem koliko bi dobro bilo, i za slabu nadu da ovaj zakon bude primenjen, da se odredbe brišu.Naime, u prvom stavu člana 75. kaže korisnik stana za službene potrebe dužan je da preda stan stambenoj komisiji u stanju u kom je primljen, uzimajući u obzir promene do kojih je došlo usled redovne upotrebe stana i stvari. Znate, ne može oba, ili predaje stan u stanju u kom je primljen, ili predaje stan uzimajući u obzir promene do kojih je došlo usled redovne upotrebe stana i stvari. To su dve različite situacije.Ako je došlo do promena, onda to nije stanje u kojem je primljen i onda zato sastavljate zapisnik koje su to promene nastale usled redovne upotrebe. Kako će sada izgledati u drugom stavu zahtev, zakonski, da su ugovorne strane dužne da zajednički, pisano utvrde stanje u kome se nalazi stan u vreme predaje? Ako je uradio, morao da uradi renoviranje kupatila, da li je to stan u stanju u kom je primljen ili nije? Kako ste zamislili da ova dva stava, ugovorne strane u korišćenju službenog stana pretoče u zapisnik na koji je obavezan zakon i onog ko koristi službeni stan i onog ko mu službeni stan izdaje?To su stvari koje neće biti prvi put u zakonima jedno izostavljeni, ili jedan nemar o tome gde stoji zapeta, pravi ogromne probleme ljudima na koje zakon treba da se odnosi. naziv iznad člana 76. i član 76. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 77. i član 77. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč?Reč reč?Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. ili dela koji ima pravni interes ili ima pravo kod nadležnog itd. Dakle, podnosi zahtev za iseljenje lica.Postupak za iseljenje iz stava ovog člana je hitan i na njega se ne odnose odredbe o postupku iseljenja i preseljenja iz drugih članova koji slede. Opet navodim, kao ilustraciju, jer su napisane odredbe tako da se ne zna šta je hitan postupak i kada primenjujete član 77, a kada od 78. do 87. Kaže - da protiv rešenja o iseljenju lica koja su se uselila u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade, bez pravnog osnova, može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 15 dana, od dana dostavljanja.Vi ovim zakonom definišete hitan postupak iseljenja lica koja su se bespravno uselila i morate da ostavite 15 dana za podnošenje žalbe. Ovaj član zakona, u celini, je neprimenljiv i zato ga treba brisati. (Ne.)Na naziv iznad člana 86. i član 86. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici

Zahvaljujem potpredsedniče.Ovaj je član posebno interesantan zato što se on već desio i sada ozakonjujete ono što se desilo. Radi se o situaciji, kada su kompletni idioti iz vrha vlasti u Beogradu, kako je premijer rekao, tokom noći pod fantomkama iselili građane, porušili njihove objekte, a jedina njegova zamerka je bila u tome što to nisu radili u sred belog dana, kojom prilikom i on mogao da dođe da sve to posmatra, ili u tome da učestvuje, ili ne znam šta je sve drugo želeo da radi.Naime, jedina razlika je u tome što se ovde govori o objektima koji su izgrađeni suprotno zakonu, a u slučaju Savamale se radilo o objektima za koje je premijer procenio da su izgrađeni suprotno zakonu, iako nije imao nikakve informacije da li je to stvarno tako, a kako se posle ispostavilo, neki od tih objekata i nisu bili izgrađeni suprotno zakonom.Ovde se, naime dozvoljava iseljenje u slučajevima kada se vrši u sklopu priprema za sprovođenje investicionog projekta i ukoliko je prethodno dokazano da postoji alternativa za preseljenje.Kakvog projekta? Sada ste za izgradnju projekta „Beograd na vodi“ iselili sve koje je trebalo iseliti, porušili sve što je trebalo porušiti, bez obzira na to da li je bilo dozvole za izgradnju, da li nije bilo dozvole za izgradnju i sada želite da to radite po celoj Srbiji.Dakle, Srbiji.Dakle, ovo je, možemo ga nazvati, fantomskim članom, zato što se odnosi upravo na ono što se desilo u noći između 24. i 25. aprila u Savamali, u Hercegovačkoj ulici, i vi sada to pokušavate da unesete u zakon. Jedino što nedostaje ovde je da kažete da u slučaju da građani koje iseljavate pozovu policiju, policija ima zabranu da reaguje. **Đorđe Milićević** Na član 78 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč

kakva može biti situacija u praksi. Vrlo često zgrade i stambene kuće ili porodične kuće koje su građene, na primer 80tih i 70tih, građene su na tuđem zemljištu. Odnosno, vi kupite od nekoga zemlju, tada su recimo slobodna naselja kao što je Mirjevo, kao što je Mali Mokri Lug, drugačije su izgledala i onda su vlasnici parcela prodavali te parcele. Tu su nicale stambene zgrade, nicale su kuće, ali nikada nije izvršen prenos prava svojine na zemljištu.Onda imamo situaciju da su, na primer, čitava velika naselja ili delovi tih naselja, ponavljam naselja kao što su Mali Mokri Lug, Mirjevo, Jajinci, po po Grockoj, Kaluđerica, itd, izgrađena na nelegalan način, odnosno bez legalizacije, bez planskih dokumenata i često na tuđem zemljištu. Sada zamislite tu situaciju. Imamo javni interes, koji niko nije precizno definisao i ne zna se šta je, a vrlo često se zloupotrebljavao do sada u praksi i imamo neke ljude koji žele savesno da sprovode neki zakon, pa onda fino uzmu i krenu redom da ruše, čitava naselja. Vrlo nezgodna situacija, morate da priznate.Mi pokušavamo ovim amandmanom da maksimalno suzimo to pravo i ta tumačenja, ali vi niste imali sluha za to i to je dodatna bojazan. Da mi nemamo idiote u vrhovima naših lokalnih samouprava, možda bismo se manje brinuli. Ali, pošto je dokazano i pošto su nam najviši državni funkcioneri rekli da u lokalnim samoupravama, pa i u Beogradu, kao u najznačajnijoj i najvećoj lokalnoj samoupravi u Srbiji, nalaze se na vlasti kompletni idioti, onda možemo da se brinemo šta ako neko krene bukvalno da tumači ovaj zakon i bude vrlo savestan u primeni ovog zakona, pa angažuje mehanizaciju, angažuje bagere i krene redom da ruši sva obodna naselja. Em lepo ni ne izgledaju, građena su bez dokumentacije, pa hajde da srušimo Kaluđericu, Mali Mokri Lug, Mirjevo itd.

se dešava sledeća situacija. Neki investicioni projekat se proglasi kao javni interes, sve se to pokrije lex specialis-om, urbanistički planovi se prilagode novoj nameni građevinskog zemljišta, isele se lica bez obzira da li su objekti u procesu legalizacije ili ne.Mi to imamo tačno ovde u ovom članu, na kraju celog tog člana dobijamo sledeće – postupak iseljenja iz stava 1 i 2 ovog člana, ne utiče na postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata u skladu sa odredbama zakona kojim je uređeno ozakonjenje objekata. Čekajte, molim vas, objasnite mi, kako ne utiče, ako su lica iseljena? Kako su lica mogla da budu iseljena ako nisu doneta rešenja o rušenju o rušenju objekata u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata?Ovaj član 78, koji zovem radni naziv „Beograd na vodi“, pilot projekat za sve buduće investicione projekte koji će se proglasiti kao javni interes. I to ne sme da se dozvoli. Hvala. Na naziv iznad člana 79 i član 79 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić, i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. **Gordana Čomić** Član 79. govori o preseljenju u odgovarajući smeštaj i u vezi je sa članom 78.

2.Moja je obaveza da ilustrujem zašto je važno brisati i ovaj prethodni član. Član 78. na koji se poziva član 79. kaže da da se iseljenje vrši kada se naselje nalazi u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra.Ova ista Skupština je donela prošle godine dva zakona, o nacionalnim parkovima i o zaštiti prirode gde smo jasno kazali uz naše veliko protivljenje da objekti koji se nalaze u prostorima nacionalnih parkova zaštićenih dobara ne mogu tamo da budu, a odredba koja je ovde usvojena je da će platiti nadoknadu ukoliko ugrožavaju ambijentalnu celinu. Tako stoji u zakonu. Dakle, za objekte u nacionalnim parkovima.Vi ovde sa pravom tražite da se iseljava i time definišete u pet stavova u članu 79. gde će porodice u u odgovarajući smeštaj. Nesaglasje je između raznih zakona kao maločas u slučajevima da ste imali nezabranjen otkup stanova u javnoj svojini, pa onda u, srećom, amandmanom sklonjenih članova da se daje pravo na otkup stanova u javnoj svojini, proizvodi neprimenjivost zakona. Zato ove odredbe treba brisati.

Želja nam je bila da uskladimo ovaj član zakona, znači član 79. stav 3. tačka 3) sa članom 90. stav 2. zakona gde u članu 90. propisujete znatno veće veće iznose kvadrature koje dodeljujete u odnosu na pomenuti član 79.Postavlja se pitanje, pošto je povezano sa članom 78. i potencijalnom željom da neki revnosni primenitelji ovog zakona krenu da ruše za šta oni budu imali interes koji će vrlo lako proglasiti za javni, javni, pitam vas, cela ova namera zakona i stalno se to pitanje provlači kroz napad na naše građane da li oni održavaju ili ne održavaju zgrade ili na kakvom su zemljištu i kako su podigli svoje porodične kuće za stanovanje, da li je to stvarno neka želja da se ljudi kazne zato što nemaju sredstava i zato što su siromašni?Pogledajte obrazloženje vašeg zakona gde konstatujete da je hiper inflacija obeštetila prethodnu stambenu politiku koja je doneta 90-tih i koja je bila dobra dok nije došlo do hiper inflacije kada smo dobili dobili gomilu vlasnika nekretnina koji su siromašni.Negde mi je stalno ta namera, kada ste siromašni za šta će vam nekretnine, za šta će vam vaši stanovi i za šta će vam vaše kuće? Hajde da ispravimo, pošto se siromašni, nemate pravo da imate nekretninu i nepokretnost u sopstvenom vlasništvu, nego fino da bude kao u američkim filmovima, rentirajte mi ćemo imati neke upravnike i veleposednike koji imaju gomilu nekretnina, pa koji će vam izdavati te iste dosadašnje vaše stanove i vaše kuće na kiriju i na rentu, jer ne možete da održavate

Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, članom 79. je utvrđeno da ukoliko lice koje se iseljava ispunjava uslove za preseljenje, da se njime obezbeđuje, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji to lice ima poslednje prebivalište, obezbeđuje mu smeštaj.Dakle, ona lica koja se preseljavaju dužna je lokalna samouprava da im obezbedi smeštaj i to ona na čijoj teritoriji imaju poslednje prebivalište. To je sasvim u redu, ja postavljam pitanje – šta se dešava sa onim licima koja nemaju evidentirano poslednje prebivalište? To su tzv. nevidljiva lica i njih u Srbiji ima i ne možemo da zatvaramo oči pred tim da u Srbiji žive ljudi koji nemaju niti matični broj, a kamo li negde utvrđeno poslednje prebivalište.Mi smo ovim amandmanom predložili jedan novi stav kojim se rešava pitanje ko je taj ko će biti dužan da obezbedi preseljenje takvih lica, ako nemaju poslednje prebivalište. vi ste ovaj amandman odbili, jer smatrate da taj trošak treba da snosi jedinica lokalne samouprave u kojoj to lice ima poslednje prijavljeno prebivalište. LJudi, nema, ovi ljudi nemaju poslednje prijavljeno prebivalište. Ko će onda da snosi taj trošak?Mislim trošak?Mislim da treba da regulišemo i ovu situaciju. To možete da regulišete ukoliko prihvatite naš amandman. Na odeljak 3, naziv iznad člana i član 80. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč?

kaže da se on ne prihvata iz razloga što je predlagač već prihvatio amandman narodne poslanice Branke Stamenković na ovaj isti član i ja čestitam koleginici na tome što je njen amandman

amandman na član 81. Predloga zakona koji su podneli narodni poslanici zarez Zoran Živković, a koji glasi.Razumem da vi mene cenite, ali da sam baš množina to bi bilo malo previše.Ovako obiman zakon ipak očigledno nije dorečen dovoljno i ne možete na ovakav način da uređujete jednu važnu oblast. To je kao da recimo hoćete da gledate dobru televiziju, pa nećete ni kablovsku, ni antenu nego gurnete viljušku i kašiku u televizor kao pre sto godina da biste uhvatili nešto.Ne može to tako da se radi. Šta ovde fali? Pri iseljenju da li prinudni upravnik zgrade ima propisanu fantomku kako sprovodi to iseljenje? Da li se zna koji je model, koji je proizvođač? Koliko puta može da je koristi? Ko će biti prinudni upravnik „Beograda na vodi“? Da li će to isto biti neko iz ove komore, ili je to neki specijalni? Da li to ima neke veze sa hijerarhijom što rekoše moje kolege u SNS ili nekim drugim strankama?Moram da kažem nešto, da upozorim kolege iz opozicije. Vi pogrešno tumačite izraz kompletni idioti. To nije nikakva uvreda u tom sistemu vrednosti, to je kompliment. Kada predsednik Vlade kaže za vrh beogradske vlasti da su kompletni idioti to je kompliment koji je njima upućen. Hvala vam.

od 10,00 do 18,00 časova, sa pauzom od jednog časa.Nakon toga sledi još pet stavova u kojima se kaže da može drugim danima, može i duže od 18,00 časova, ali nigde, apsolutno nigde ne stoji da može da se ukine pauza od jednog časa.Molim vas, ja sam gladna.

Možda ova skupštinska dijeta odgovara nekim poslanicima, meni ne odgovara, kolabiraću.Da je vanredno stanje, da je ratno stanje, položila bih život na oltar otadžbine, ali mislim da nema potrebe. Molim pauzu za ručak. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem koleginice Stamenković, smatram da nisam povredio Poslovnik i član na koji ste ukazali i sami ste vrlo jasno i precizno rekli po pravilu ne znači da mora, ne znači da je obaveza.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Na član 81. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 82. i člana 82. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem.Veoma nam je sporno to iseljenje i preseljenje zbog toga što se dešava u slučajevima koji su apsolutno nejasni, po kriterijumima koji su apsolutno nejasni i smatramo da je to zapravo još jedan način da se suspenduje Ustavom zagarantovana ljudska prava.Ti razlozi iseljenja su toliko široko postavljena, toliko su neprecizno definisani da bi to praktično značilo da gradske ili opštinske vlasti mogu da isele bilo koga ko živi u nekakvom objektu, nelegalnom objektu, bez obzira na to da li je on podneo zahtev za ozakonjenje. Pa, čekajte, pa čemu onda je služio taj Zakon o ozakonjenju, vi ste gospođo ministarka ovde nama govorili kako ima milion i po ovde nelegalnih, itd. Po ovome kako ste vi definisali ovim zakonom, to znači da zaista sutra zbog nekakve investicije i lažne investicije, jer mi prave investicije nemamo već dosta dugo vremena, gradske ili opštinske vlasti mogu da isele svakoga ko živi u objektu koji je nelegalan bez obzira na to da li je podnet zahtev za ozakonjenje ili ne.Strašan problem imamo jer smatramo da ste to uradili da biste ubuduće legalizovali ili kako vi kažete ozakonili slučajeve poput Savamale gde ćete zarad privatnih objekata iseljavati ljude, rušiti objekte i braniti policiji da reaguje. Ne smete to da radite i to je jako opasno.Izbrišite ove članove koji se odnose na iseljenje i preseljenje zbog toga što zaista smatramo da ugrožavaju ljudska prava. Postavili ste razloge za iseljenje suviše široko, suviše neprecizno i time otvorili sebi mogućnost za različite zloupotrebe, što mislim da i znate da ste radili. **Đorđe Milićević** Jerkov.Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Na naziv iznad člana 83. člana 83. amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 83. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite.

dakle, nećemo moći da preselimo, jer za njih neće važiti plan preseljenja zato što se ovim članom traži kao identifikacioni podatak ime, prezime i matični broj.Mi smo predložili da za ona lica koja nemaju matični broj prosto nisu upisana matične knjige, nije im dodeljen matični broj, da se njihova identifikacija radi na osnovu imena oca, majke, mesta poslednjeg boravišta odnosno dali smo mogućnost da onaj ko primenjuje zakon odredi te druge podatke na osnovu kojih se oni mogu identifikovati, a organ koji to bude primenjivao znaće koji su to podaci, ja samo navodim kao primer neke od mogućih podataka.Dakle, borimo se za to da isti status imaju i oni koji su nevidljiva lica, odnosno koji nemaju poslednje prebivalište, koji nemaju matični broj. Na naziv iznad člana 84. amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 85. i član 85. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Način izvršenja rešenja o iseljenju i član koji treba brisati jedan stav po jedan stav.Prvi stav Rešenje o iseljenju se ne može sprovoditi pri nepovoljnim vremenskim prilikama nedeljom, u dane državnih i verskih praznika, noću, pre izbora i neposredno pre početka i kraja školske godine.Jeste li vi ozbiljni? Stvarno? Koliko pre izbora? Na dan kad se raspišu izbori ili 15 dana pre izbora? Kojih izbora? Bilo kojih izbora ili nacionalnih, pokrajinskih? Šta znači pre početka i kraja školske godine? A za vreme školske godine? Da li vi stvarno mislite da ovaj stav iko može da primeni? Kaže, nema iseljenja pre izbora?Drugi stav, još zanimljiviji, kaže – Državni i drugi organi, kao i drugi subjekti koji su nadležni da učestvuju u sprovođenju postupka iseljenja dužni su da vode računa o prilikama u kojima se nalaze lica koja se iseljavaju i preseljavaju i da u dogovoru sa njima odrede način izvršenja koji će biti najmanje štetan po njihova prava i pravne interese. Vi ćete da se dogovarate o rešenju o iseljenju. S kim ćete da se dogovarate? Kako ćete da se dogovarate o nečemu što nema u rešenju o iseljenju?Kaže – Troškove sprovođenja izvršenja snosi jedinica lokalne samouprave. Šta ste vi u stvari hteli ovim članom 85.? Narodni poslanici dobacuju, ne valja kad se čita zakon. U tome mi život i mladost prođe, u čitanju zakona. Kako ćete da primenite odredbe ovog zakona? Ko će da ih primeni? Kako možete u zakon da napišete da će se na osnovu rešenja izvršenje dogovarati nadležni državni organi. Brišite ove stavove. član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorada Mijatović, prof. dr Vladimir Marinković, dr Ivan Bauer i Milena Bićanin.Reč ima narodni poslanik Ivan Bauer. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Poštovana potpredsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, radi se o jednom vrlo osetljivom članu koji zahteva posebnu pažnju. Da bi građani razumeli o čemu govorim pročitaću naslovi iznad ovog člana. Dakle, radi se o članu čiji naziv glasi – način izvršenje rešenja o iseljenju. Nešto što je vrlo važno za građane koji dođi u takvu poziciju.Mi smo intervenisali na stavu 1. ovog člana. Prvo ću da pročitam kako glasi ovaj stav. Dakle, stav 1. člana 85. glasi – Rešenje o iseljenju se ne može sprovoditi pri nepovoljnim vremenskim prilikama, nedeljom, u dane državnih i verskih praznika, noću, pre izbora i neposredno pre početka i kraja školske godine.Naša intervencija je bila da se doda još jedan razlog, a to je da u dane bolničkog lečenja nekog od članova porodičnog domaćinstva takođe je nemoguće sprovesti rešenje o iseljenju. Mislim da je ovo sasvim opravdan razlog. Ovaj razlog nije ni u kakvoj koliziji sa bilo kojim drugim od navedenim razloga i zaista bih zamolio potpredsednicu Vlade da još jednom razmotri da prihvati ovaj naš amandman.Inače, da vam kažem u obrazloženju vi ste naveli da se amandman ne prihvata jer je formulacija utvrđena ovom odredbom usklađena sa međunarodnim smernicama. Pretpostavljam da se to odnosi na direktive EU. Što se Što se toga tiče, direktive EU su prvo jedna vrlo fluidna kategorija i dok mi uđemo u EU sasvim je moguće da će se te direktive menjati jer se one menjaju po potrebi. Druga stvar, one propisuju kako nešto treba da izgleda ali nigde ne propisuju da vi ne smete da dodate još neki razlog koji smatrate opravdanim.Dakle, ne mislim da bi to što bismo eventualno dodali nešto što nije propisano direktivama EU time sebi napravili bilo kakav problem ili da bi zbog toga

potpredsednici da prihvati ovaj naš amandman, jer mislim da je ovaj razlog vrlo važan i da apsolutno samo doprinosi tome da ovaj član bude još bolji, a nikako ne smanjuje kvalitet ovog člana reč? (Ne.)Na član 91. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je još jedan od članova koji onemogućava ono što je zakonodavac, odnosno predlagač zakona hteo.U ovom članu piše da rešenje o iseljenju ne može da se sprovede po nepovoljnim vremenskim prilikama, nedeljom, u dane državnih praznika, pre izbora. Pre izbora je danas. Svaki dan je pre izbora, jer mi izbore imamo na četiri godine. Jedini dan koji nije pre izbora to je u danu izbora i to je kad su u Savamali rušeni objekti i iseljavani oni koji su bili vlasnici tih objekata.Da li je moguće da se ovim zakonom uvodi mogućnost samo iseljenja i rušenja na dan izbora? Da to ne bi bilo tako mi smo predložili amandman i precizirali ovo „pre izbora“, a to znači u vreme od raspisivanja do dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Onda je jasno od kada do kada to nije moguće. Zašto bi iseljavali nekoga samo na dan izbora? Ovo je besmisleno i molimo vas da ne ozakonjujete praksu koju ste ustanovili rušenjem u Savamali. Na član 85. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 86. i član 86. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr. Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 87. i član 87. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr. Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? Glavu 6. odeljak 1, naziv iznad člana 88. i član 88. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 88. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim i sistemom Republike Srbije.Molim ministarku prof. dr Zoranu Mihajlović da se izjasni da li prihvata amandman. **Zorana Zahvaljujem.Konstatujem da amandman postaje sastavni deo Zakona.Po amandmanu javio se kolega narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. Član 88. i nekoliko narednih članova Predloga zakona govore o stambenoj podršci.Gospođa

i onda se dalje kaže da su poslušane sve sugestije koje su bile dobre vezano za ovaj Predlog zakona. Međutim, postoji jedna grupa lica koji su nezadovoljni načinom na koji je ovaj problem rešen, odnosno načinom na koji se predlaže rešenje ovog

način na koji se podržavaju vojna lica, invalidi, vojni veterani, porodice ranjenih i poginulih lica. Ovaj put je to izostalo. Oni imaju neka primanja, ali to nisu lična primanja. Primanja koja oni imaju su primanja na osnovu potrebe u daljem održavanju njihovog golog života. života. Ta primanja se tretiraju kao prihod, kao zarada, kao lični dohodak, te stoga oni gube pravo na određena sredstva koja bi trebala da proisteknu kao stambena podrška toj grupi lica.Dalje, u ovom Predlogu zakona nigde nije objašnjeno ni na jedan način, a član vaše stranke narodni poslanik više puta je govorio da u Beogradu prosto se ne zna sudbina za više od 70 stambenih jedinica. Da li ćete vi uopšte da rešavate taj problem? Mi otprilike možemo da pretpostavimo u kom vremenskom periodu je došlo do nestanka tih lica. Oni fizički nisu nestali, ali prosto nema dokumentacije koja govori o tome gde se to nalazi. Poslanik je više puta postavljao pitanje. Valjda zaboravlja da ste vi sad deo vlasti? Hoćete li rešavati te probleme ili nećete?U obrazloženju dalje vi ste rekli da treba jačati inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Pa valjda treba dovesti ovu oblast i ovu problematiku u red, a ne samo jačati inspekcijski nadzor nad onim koji iz objektivnih razloga ne budu mogli da ispunjavaju neke obaveze koje ova vlast i ovaj sistem postavlja pred građane Srbije.

Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Na naziv iznad člana 153. i član

Nije nam bilo jasno zašto korisnici stambene podrške ne mogu da budu osobe sa invaliditetom. To je sada promenjeno. I pored drugih ugroženih kategorija, i oni su uvršteni među lica koja mogu biti korisnici stambene podrške.Mislim da je važno da vodimo računa o najugroženijim stanovnicima Republike Srbije, isto tako kao što je važno, za šta, nažalost, niste imali sluha, da vodimo računa i o onim licima koja nemaju matični broj i nemaju poslednje prebivalište u Republici Srbiji. Hvala. Zahvaljujem.Na član 89. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojčić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov i mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Znači, tačka 7) je sporna, stava 4. koju zahtevamo da se briše. Zaista me zanima, vi želite da stambeno zbrinete lice sa zanimanjem koje je nedostajuće zanimanje i od interesa je za jedinicu lokalne samouprave, odnosno organ državne uprave. Koje je to lice i kakvo je to lice? Na osnovu kog kriterijuma se to propisuje propisuje ili procenjuju ili je ostavljeno npr. svakoj lokalnoj samoupravi da procenjuje koje im lice u tom trenutku nedostaje, pa možemo, na primer, da stavimo fali nam par idiota ili fali nam fali nam malo botova, pa onda možemo da angažujemo, da pozajmimo iz Beograda ako imaju višak idiota u Beogradu ili ako SNS u Novom Sadu ima višak tih botova, dajte da prebacimo, recimo, u Kraljevo? je vrlo jedno zanimljivo zakonsko rešenje, tako da bih voleo da vidim obrazloženje.Svakako smo predložili da se tako nešto briše, zato što otvara prostor velikoj mogućnosti zloupotreba, koje sasvim sigurno u praksi imamo do sada i sve što se ostavi tako nedefinisanim i tako zamagljenim, do sada su nadležni državni organi, odnosno organi jedinica lokalne samouprave, bez obzira ko je bio na vlasti, često težili da zloupotrebe. Imajući praksu i iskustvo rada SNS, više je nego opravdan naš strah da će svaku mogućnost iskoristiti za zloupotrebu. Tako da, ovo definitivno treba brisati ili ćemo imati, malopre smo pominjali, nema iseljenja oko izbora. Znači, izbori su vrlo važan faktor, pa zamislite sada lokalni izbori, na primer, u Vrbasu, koji nas čekaju na proleće, pa hajde lokalna samouprava kaže - majku mu, malo nam nedostaje baš nekih sada za lepljenje plakata, pa hajde da angažujemo, na primer, deficitarna zanimanja, da ih stambeno zbrinemo. Eto, to je. Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem, potpredsedniče.Isti je amandman u pitanju. Član govori o onim licima koja ne mogu i nisu u mogućnosti da sami reše stambeno pitanje i koja zbog toga dobijaju stambenu podršku. Ni sa jednom od ovih kategorija nemamo problem. Radi se o beskućnicima, o socijalno ugroženim građanima, žrtvama porodičnog nasilja, itd. osim sa tačkom 7, koju ste stavili kao poslednje, a to je lice sa zanimanjem koje je nedostajuće zanimanje i od interesa je za jedinicu lokalne samouprave, odnosno organ državne uprave.Nas interesuje na koji način vi utvrđujete koja su zanimanja nedostajuća? Da li možemo da dođemo u situaciju da vi, recimo, za nedostajuća zanimanja proglasite sve one vaše menadžere sa diplomama sa privatnih fakulteta? Da li možete za nedostajuća zanimanja da proglasite sve one vaše lažne doktore nauka, s obzirom na to da danas smo saznali da je još još jedna visoka državna funkcionerka pod ozbiljnom sumnjom da je i ona plagirala svoj doktorat? Da li možemo da očekujemo da za nedostajuća zanimanja proglasite sve one ljude koji su vam potrebni da biste ih na neki način zaposlili? Tako da, ovako bez kriterijumima, bez objašnjenja šta su to nedostajuća zanimanja, na osnovu čega se utvrđuje koja su zanimanja nedostajuća, mi možemo samo da pretpostavimo da ćete vi da dajete stambenu podršku nekim ljudima koje iz drugih razloga treba da zbrinete.Vi nam u obrazloženju zašto se ne prihvata amandman kažete da je data definicija nedostajućeg zanimanja u članu 3, što je i urađeno, ali ne piše na koji način se utvrđuje koja su zanimanja nedostajuća, ko to utvrđuje, kako, na osnovu čega. Bez toga ne verujemo naziv iznad člana 66. i član 66. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 66. amandman je podnela narodna poslanica Sonja Pavlović.Da li neko želi reč?Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite. **Sonja strukture stanova koje su određene za preseljenje lica su potpuno nedefinisani ovim članom. Imamo čak tri čak tri mogućnosti za preseljenje. Recimo, za dvočlano domaćinstvo je mogućnost jednosoban, jednoiposoban ili dvosoban stan. Ja pitam – po kojim kriterijumima će se određivati koji će stan dobiti to dvočlano domaćinstvo?Pre svega, mislim da je ceo ovaj član o strukturama stanova urađen nedosledno i da bi ceo ovaj deo zakona apsolutno trebalo vratiti na doradu.On doradu.On je istovremeno neusaglašen sa članom 145. Ja moram to, bez obzira što nismo došli do tog člana, da kažem

uz sve to uklopimo sa normativima o projektovanju po Zakonu o planiranju i izgradnji, mi čak dobijamo treće kvadrature stanova koji se ne uklapaju ni sa jednim od ovih kvadratura. Zaista molim zakonodavca da ove članove usaglasi i da zaista ovaj deo zakona vrati se na doradu. Hvala.